Prelazimo na iduću točku dnevnog reda a to je: - Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2015. godine; Predlagateljica Godišnjeg plana je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja ovog dokumenta primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje Zakona. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Pitam želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Nije potrebno. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-a poštovani Igor Kolman. Dakle ovo je stvarno bilo brzo. Poštovani potpredsjedniče hvala vam još jednom. Uvažene kolegice i kolege, cijenjeni zamjeniče i pomoćnice. Danas smo veći dio dana ovdje proveli u društvu ministra zdravlja Siniše Varge i razgovarali smo o planu razvoja bolnica u Hrvatskoj i jedan zanimljiv detalj u tom tekstu koji mi je zapeo za oko a vezano uz ovu priču o statistici je da ovisno o tome pitate li Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili Hrvatski zavod za javno zdravstvo ili Agenciju za kvalitetu i …/Govornik se ne razumije./… u zdravstvu i socijalne skrbi ili pak same zdravstvene ustanove dobijete različite podatke o stvarima kao što je npr. broj radnika u sustavu. I onda izrada plana, to sve piše u tom tekstu, i onda izrada tog plana traje dulje jer jedna od stvari koju treba ustanoviti je koliko ljudi radi u sustavu zdravstva, koliko ljudi u Hrvatskoj radi u bolnicama. Jer nadležne institucije imaju različite podatke. I to naravno nije dobro. To nije dobro i tako se ne može funkcionirati. Ozbiljna statistika je jedan od temeljnih alata ozbiljne države. I politike koju kreiramo i odluke koje donosimo se temelje ili bi se barem morale temeljiti na valjanim statističkim podacima. Mi recimo danas imamo evo u ovoj prethodnoj raspravi situaciju oko toga zapravo nam bi u cijeloj toj priči bitno pomogao jedan relevantni i vjerodostojan pregled kakvih tu sve kvalifikacija imamo, u kojem je to broju, kakvih diploma, otkuda, dakle za kreiranje politike i odgovore na probleme nama je prvi korak da imamo relevantne podatke. Sjećam se recimo rasprave o vrtićima isto, odnosno o predškoli. Vi ako se sjećate kolegice i kolege koji ste u tome sudjelovali, kada smo imali raspravu o predškoli, onda se 50% te rasprave među nama svodio na to o koliko se tu zapravo djece radi. Pri tome taj podatak nismo imali. I zapravo smo gatali polovicu rasprave jel to puno, jel to malo, a onda je naravno pitanje bilo jel to relevantno ili to nije relevantno. I cijela ta priča bez ozbiljne statističke podloge naravno ne može djelovati ozbiljno niti se trendovi i smjerovi razvoja mogu predvidjeti bez ozbiljnih podataka niti se može bilo šta ozbiljno planirati bez statistike. Niti se može proračun ozbiljno raditi, niti se kadrovska politika može promijeniti. Danas je kadrovska politika bila tema u zdravlju i tu je isto tema. Niti se to može planirati bez ozbiljnih podataka niti se može ulaziti u bilo kakve reforme, a stalno su nam puna usta reformi, u bilo kojem sustavu ako nemamo podatke o sustavima, o prostoru u kojem živimo i o ljudima koji u tom prostoru i u tom sustavu žive i djeluju. Stvar je u tome da odluke koje se odnose na temelju valjanih statističkih podataka su u većoj ili manjoj mjeri znanstveno utemeljene i onda s obzirom da su znanstveno utemeljene onda je njihova šansa da završe pozitivnim ishodom statički veća. Dakle bez statistike, bez ozbiljne statistike teško da možemo ozbiljno upravljati državom. A mi kao što smo vidjeli iz primjera ovog plana o bolnicama još uvijek muku mučimo s ustanovljavanjem broja zaposlenih u državnoj i javnoj upravi u Hrvatskoj. Dakle mi se nismo uspjeli dogovoriti još uvijek niti oko temeljnih podataka. I sad imamo ovaj Plan statističkih aktivnosti za ovu godinu, za 2015., mjesec i pol je već prošlo ali dobro, pretpostavljam da nikad nije kasno. Taj plan predviđa 283 istraživanja od kojih će državni zavod provesti njih 227. To je ogroman materijal i nemam nikakvu namjeru sad nabrajati, svi ste ga vidjeli, dakle on vrlo detaljno navodi što će sve biti u tome i mi u HNS-u podržavamo taj plan, on sam po sebi nije sporan. Međutim, šteta je zapravo da uz apsolutno poštovanje vas koji ste ovdje u ovaj sitni sat, kasni sat i branite to, šteta je da nema ravnatelja zavoda jer ono što bi nama zapravo, vraćam se na početak svoje rasprave, trebalo je da svi zajedno, pogotovo oni koji se bave statistikom sjednemo i vidimo šta su temeljni podaci koji u ovoj državi nedostaju da bismo mogli na njihovoj bazi onda dalje graditi politike, donositi odluke, planirati, predviđati trendove i razvoje događaja. I u tom smislu bi onda u neke buduće u neke buduće planove statističkih istraživanja trebalo osim ovih svih koji su tu navedeni po raznim kategorijama, trebalo bi se zapravo vratiti na početak i vidjeti šta nam nedostaje, zašto mi danas 2015. 25 godina nakon uspostave samostalne države zapravo ne znamo koliko ljudi radi u javnoj državnoj upravi. Pitajte kolegu Linića kad je ono s plaćama bilo koji su to problemi. Dakle to je nešto što je naša preporuka. Ovo podržavamo, ali povratak u budućnost ili povratak u prošlost je taj da konačno neke temeljne podatke ti naši ti naši statističari nama isporuče i da oni budu na raspolaganju takvi kakvi jesu, vjerodostojni, provjereni i da se na njihovom onda temelju može dalje graditi, raditi, planirati i predviđati. Evo toliko od nas. U svakom slučaju ovaj plan podržavamo, to nije sporno. Hvala. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a govorit će uvažena zastupnica Branka Juričev-Martinčev. Hvala poštovani potpredsjedniče. Zamjeniče ministra, pomoćnice, kolegice i kolege. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2015. godinu će klub HDZ-a podržati. Najprije moramo Najprije moramo pohvaliti vrijeme kada se ovaj prijedlog našao na dnevnom redu, ja ne bih kao kolega s obzirom da je 2012. plan bio u listopadu te iste godine, a za 2013. u travnju tako da smo ovu godinu super. Državni zavod za statistiku glavni je nositelj i koordinator sustava službene statistike. Sukladno Zakonu o službenoj statistici te u skladu s međunarodnim preporukama i standardima koji odgovaraju načelima europske statistike naš zavod kvalitetno obavlja svoj zadatak. Program se treba temeljiti na potrebama korisnika, ali i zahtjevima Europske unije. U godišnjem provedbenom planu primijenjena je ista struktura koja se primjenjivala i pri izradi Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske od 2013. do 2017. Svrha i razlog postojanja te razvoj statističkog sustava treba biti usmjeren sadašnjim i budućim korisnicima kako bi što kvalitetnije zadovoljili njihove potrebe. I točno je da statistička istraživanja nisu sama sebi svrha. Ta istraživanja trebaju Vladi Republike Hrvatske biti putokaz u kojem smjeru treba ići. Godišnjim provedbenim planom planira se provedba ukupno 283 statistička istraživanja, međutim kako ih kvalitetno provesti ako su sredstva predviđena za ove aktivnosti smanjena. Uz brojna izvješća i istraživanja pored onih o zaposlenima i plaći, anketama o potrošnji kućanstva, indeksu potrošačkih cijena i slično, u Republici Hrvatskoj nema podataka o životnom standardu u hrvatskim gradovima ili pak regijama. Objava podataka za zaposlenost, za plaće imamo samo na godišnjoj razini za županije, gradove i općine. Demografski podaci se objavljuju 30. lipnja za proteklu godinu za rođene, umrle i vjenčane. Nitko se ovim podacima ne bavi osim ponekad novinari. Oni procjenjuju i oni objavljuju koji je to najskuplji, koji je to najjeftiniji grad u Hrvatskoj, tko ima najniže cijene vrtića, tko ima najskuplji odvoz smeća, a da ne govorimo o potrošačkoj košarici. Sve su to podaci koji bi trebali biti osnova za daljnja istraživanja na kojima se treba bazirati socijalna, demografska i ekonomska politika te koja bi trebala koristiti ministarstvima, institutima i nama tu. Danas takve obrade rade samo veliki gradovi: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek. Ranije je nezavisni hrvatski sindikat radio potrošačku košaricu. Košarica se nekad radila na bazi četveročlane obitelji, a sada je prosječna obitelj tročlana. Prehrambene navike su se također znatno promijenile. Razina objave rezultata životnog standarda, primanja, obrazovanje, uvjeti života rade se na godišnjoj razini i objavljuju se u rujnu za prethodnu godinu što nije dovoljno. Mogućnost obrade za razinu općina, gradova, županija bilo bi od velikog značaja. Nadalje, podaci iz poljoprivrede i stočarstva objavljuju se također na razini RH ili NUC2 regije, pa i tu nedostaje jasna slika što se događa Imamo i problem prilikom prikupljanja podataka od stanovništva zbog manjeg odaziva i lošijeg sudjelovanja u anketama, te time gubimo dragocjene pokazatelje. S porastom nezadovoljstva stanovništvo gubi pokazatelje koji bi nam bili od velikog značaja. Stoga treba raditi na prosvjećenosti i boljoj informiranosti stanovništva o važnosti sudjelovanja prilikom davanja podataka u statističke svrhe i naravno kvalitetna interpretacija rezultata svakako mijenja dosadašnju percepciju službene statistike. Bez statistike nema analize, bez analize nema odgovarajućih mjera. Ni mi tu ne bi smjeli donositi mjere i rješenja bez sustavne analize. Klub Hrvatske demokratske zajednice kao što sam rekla podržat će Provedbeni plan statističkih aktivnosti za 2015. godinu. Međutim, moramo iskoristiti i ovu priliku i poručiti Vladi da naprave sve kako bi naš Zavod za statistiku bilježio što pozitivnije pokazatelje i kako u EU ne bi bili na začelju tablica kao loš primjer. Zahvaljujem. I u ime kluba SDP-a govorit će uvažena zastupnica Melita Mulić. Izvolite. **Mulić, Melita (SDP)** Zahvaljujem se potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Iz poštovanja prema ovom dokumentu koji je najobimniji do sada i sačinjava,

radimo u ove kasne sate i ja već godinama zapravo govorim o ovom pitanju i tim više zapravo mogu vidjeti kako imamo određeni Ja bih rekla da mi, ma kako se to pojedinima činilo smo zemlja koja vrlo ozbiljno pristupa ovome, jer ću dakle ja samo podsjetiti, dakle da osim što mi imamo Zakon o službenoj statistici, imamo Strategiju razvoja, mi smo donijeli četverogodišnji plan provedbenih aktivnosti i svake godine donosimo novi plan koji je svake godine sve opširniji i bolji. Kolega Kolman je govorio kako se razlikuju određeni statistički podaci. Jučer je središnji Dnevnik, a mogu ga spomenuti jer radi se o javnoj televiziji upravo donio vijest, dakle kako se u RH sukladno sukladno podacima Državnog zavoda za statistiku povećala industrijska proizvodnja i kako nam se povećao samim time i izvoz. Jednako tako svjedočili smo kad je u pitanju organiziranje jednog od referenduma u prošloj godini, da se postavilo pitanje koliko zapravo birača ima u RH, dakle koliko se razlikuje registar, popis birača i podaci s popisa stanovništva koje je upravo proveo Državni zavod za statistiku. Ja tvrdim i mislim da je to godinama tako, da se apsolutno neovisno o tome što ponekad možda i ne možemo biti zadovoljni dinamikom isporuke određenih podataka, ali mislim da apsolutno se možemo uzdati s s obzirom na metodologiju koja se primjenjuje, na objektivnost i pouzdanost što je osnovno podataka koje radi upravo Državni zavod za statistiku. I s obzirom na to da su u nekim stvarima oni zaista kadrovski još uvijek insuficijentni, da stalno ulažu u vlastiti razvoj. Ono što bih još jedino izdvojila kad je u pitanju ovogodišnji plan aktivnosti jesu dvije osnovne stvari, dakle jedna je unapređenje rodnih statistika što je silno važno. A druga je upravo kad sam spomenula i rast industrijske proizvodnje, zapravo to je praćenje BDP-a. Dakle, od sada će nam Državni zavod za statistiku osim kvartalnih, tromjesečnih podataka davati i sezonske, prilagođene podatke o BDP-u. Sve ostale makro ekonomske statistike, ali i društvene i ekonomske statistike ostat će na jednakoj razini kao i do sada. I mislim da imamo svoje adekvatne podatke za planiranje politike i rada i zapošljavanja i obrazovne i demografske, razvojne, energetske svake druge politike samo je ponekad pitanje, dakle kako se koristimo tim podacima, podacima, kako ih interpretiramo, analiziramo i koliko uopće zavodimo javnost. Ja se evo jedino utoliko nadam da ćemo i kroz godinu imati kvalitetnije rasprave vezano za interpretaciju podataka Državnog zavoda za statistiku. Klub SDP-a će ovo podržati. Zahvaljujem se. Zahvaljujem i ja vama. Predstavnik predlagateljice nema potrebe za završno obraćanje, pa zaključujem raspravu. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti. Sad ćemo zastati sa radom. Nastavljamo sutra u 9,30 raspravom, objedinjenom raspravom o dva prijedloga izbornih zakona, a onda još i točkom 7. o Zakonu o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor. Svima hvala na sudjelovanju i laku hvala vam